Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 104 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice

odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav. 5. Poslovnika Narodne skupštine.Na

osnovu člana 287. Poslovnika da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje.

predsedniče Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, svedoci smo kampanje, a ja bih pre rekao prave histerije, koja se poslednjih dana vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića na raznim tajkunskim medijima, kako elektronskim, tako i štampanim, zatim raznim tim njihovim internet portalima, kao i na njihovim društvenim mrežama. To nije ništa novo na političkoj sceni Srbije, već nešto što traje godinama, ali se u poslednje vreme prosto takmiče u bizarnosti, morbidnosti i očajničkim pokušajima da iskoriste svaku, ama baš svaku moguću priliku i temu ne bi li napali Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. U toj kampanji dominiraju brojni mediji pod Đilasovom kontrolom, „N1“, „Nova“, „Njuz Maks Adrija“, „Danas“, „Nin“, „Vreme“, „Nedeljnik“, zatim razni opskurni portali, poput onog „Direktno“, a naročito se ističu razni birnovi, cinsovi, krikovi, koji ničemu drugom i ne služe, osim za kampanju – udri po Vučiću, svuda i na svakom mestu, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.Iskoristili su čak i sahranu mitropolita Amfilohija da napadnu Vučića, samo zato što je iskazao poštovanje i otišao na sahranu. Zamislite, drznuo se, usudio se da ode na sahranu. Dakle, bukvalno ga napadaju samo zato što postoji jer da nije otišao na sahranu, oni bi ga napali zašto nije otišao na sahranu.Do koje mere su spremni da idu najbolje govori i tvit Sergeja Trifunovića u kome se najblaže rečeno aludira na smrt Aleksandra Vučića. Evo, kako to izgleda, da građani imaju prilike da vide. Dakle, u članku koji je objavio, gde se kaže – bilo bi dobro da je i Vučić govorio na sahrani Amfilohija. Pa, je neki ludak je na to napisao – a još bolje bi bilo da je Amfilohije govorio na sahrani Vučiću. A na to Sergej Trifunović napiše – voistinu. voistinu. Dakle, on se slaže sa tim, on priželjkuje to, on podržava to.Predsedavajući, ja sad neću da ulazim u to da li je Sergej Trifunović bio možda pod uticajem nekih sredstava, možda pod uticajem nekih supstanci, jel tako. Verovatno da jeste, ali to ga ne opravda da ovakve stvari piše.Zamislite do koje mere ide ta bolest. Zamislite do koje mere ide opsesija, do koje mere ide mržnja. Niko reč da kaže,

To bi glavna tema bila nedeljama na „N1“, pravili bi reportaže, pravili bi specijalne emisije, pravili bi okrugle stolove. Danima bi dovlačili sve one njihove stručnjake i pametnjakoviće da pričaju danima kako su im ugrožena prava, kako su oni ugroženi, kako im crtamo mete na čelu, kako živimo u diktaturi, itd. Zato, kad se priželjkuje smrt Aleksandra Vučića, e to može. To je legitimno, to je demokratski, to sve može.Setite se koliko su puta do sada napadali porodicu predsednika Srbije. Setite se kako su proganjali nedeljama i mesecima Danila. Setite se šta su sve pisali za Andreja Vučića. Setite se da su pretili čak i najmlađem sinu, dakle, dete od svega nekoliko godina, pa, su i njemu pretili. Setite se koliko puta su pokušali da kriminalizuju celu porodicu Aleksandra Vučića, na svaki način da pokušaju da ih dovedu u vezu sa nekakvim tajkunima.Evo jedna slika koja govori o tome. Dakle, ovo je „Nova S“, tu su doveli neke stručnjake da nešto analiziraju, a gore ide slika cele porodice Vučić zajedno sa raznim tajkunima, ne bi li pokušali da ih nekako dovedu u vezu. Samo što su zaboravili da spomenu glavnog i najvećeg tajkuna u Srbiji, istog onog koji je zaradio 619 miliona evra na sumnjiv način, a nikada nije dao odgovor na pitanje kako si, prijatelju, zaradio 619 miliona evra za kratko vreme kada si došao u Srbiju sa 25 hiljada

svih onih koji se usude da drugačije misle, svih onih čija se politika razlikuje od politike Dragana Đilasa? Zahvaljujem.

juče je potpisan jedan veoma važan Memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv Kovid-19, između Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Na konferenciji „mini šengen“ su putem video linka učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer, odnosno predsednica Vlade Ana Brnabić, premijeri Albanije i Severne Makedonije, kao i ministri zdravlja naše tri države.Pandemija korona virusa koja je pogodila čitav svet izazvala je najveće posledice po čovečanstvo, rekao bih, od Drugog svetskog rata sa korona korona virusom. Život na celoj planeti je gotovo stao, sve se promenilo, ekonomske i socijalne posledice korone ćemo tek sagledavati u periodu koji je pred nama.Što se Srbije tiče, od samog početka pandemije Vlada Republike Srbije, Krizni štab, čitav zdravstveni sistem su do sada preduzeli sve potrebne mere za suzbijanje, ublažavanje posledica ove pandemije, o tome ćemo između ostalog, i danas i tokom narednih dana govoriti, kad je reč o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, ali i kada je reč o narednoj sednici na kojoj ćemo imati temu zakon koji se tiče zaštite stanovništva.Veoma je važno da se stvori jedna dodatna bliža i kontinuirana saradnja, rekao bih, između naših zemalja, jer zdravlje i bolesti ne poznaju nacionalne i državne razlike niti granice. Mi time stvaramo jedno poverenje i pomažemo jedni drugima. Najavljeno je i formiranje tokom jučerašnjeg potpisivanja Memoranduma, najavljeno je formiranje posebnog tima koji će se baviti ovim pitanjem i formiranje zajedničkog sekretarijata.Danas bih iskoristio priliku i postavio pitanje predsednici Vlade Republike Srbije, gospođi Ani Brnabić da li se u kontekstu značaja ovog oblika međunarodne saradnje o suzbijanju kovid-19 i svih ostalih zaraznih bolesti, što je i predmet juče potpisanog Memoranduma, planira proširenje ovog vida saradnje sa drugim zemljama regiona, što bi bilo od velikog značaja i opšte koristi svih zemalja, upravo zbog činjenice da ova bolest, nažalost, ne poznaje granice. Zahvaljujem predsedniče.

predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa.Na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine, koji govori o tome da predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe može ostvariti pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od različitih državnih organa i na samoj sednici Skupštine usmeno u jednom obraćanju u trajanju do pet minuta, utorkom i četvrtkom i to odmah nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika, a pre prelaska na dalju raspravu.Pošto se više niko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Želeo bih samo da vas podsetim na vašu obavezu da se prijave svi narodni poslanici koji su sprečeni da sednici prisustvuju, pošto mi ovde u službi trenutno nemamo nijednog ko se prijavio da je sprečen da prisustvuje sednici, a prisutno je 205.Isto 205.Isto tako bih vas zamolio, zbog ove razlike koju sam na početku pročitao od onih koji su upisani, a to je bilo 104 na ulazu u zgradu, do 206, koliko ih sada ima, da poštujete te obaveze koje imate, jer one su i vama bitne, zbog regulisanja, između ostalog i svega onoga na šta imate pravo kao narodni poslanici.

članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog zakona iz predloženog dnevnog sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, i Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica po članu 88. stav 5.

na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, održane 3. avgusta i 22. oktobra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

sazivu.Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, održane 24. i 26. oktobra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Narodna skupština usvojila Zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Stavljam na glasanje zapisnik Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom održane 28. oktobra 2020. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. novembra 2020. godine. To je prva tačka predloženog dnevnog reda.Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. novembra 2020. godine.Želim samo pre glasanja da napomenem da iz proceduralnih razloga, imajući u vidu našu intenciju da budžet bude jedina tačka na dnevnom redu sednice, a imajući u vidu da je planirano da sledeća sednica bude zakazana sa ovom tačkom dnevnog reda – Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odmah posle izglasavanja rebalansa budžeta, iz proceduralnih razloga, Vlada će

Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaustavljam glasanje.Pošto

ne prihvatamo ovaj predlog za hitan postupak.Stavljam na glasanje.Zaustavljam glasanje.

smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

i to: pomoćnik ministra finansija – Darko Komnenić i savetnik ministra finansija – Ana Jović.Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Pre otvaranja načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Narodni poslanik Ivica Dačić, tj. ja, predložio je duže vreme rasprave, u skladu sa našim dogovorom sa kolegijuma, odnosno da vreme za raspravu za poslaničke grupe iznosi 10 časova. O ovom predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.Stavljam na glasanje ovaj

stav 4. Poslovnika.Pre nego što predlagaču dam reč, obaveštavam vas o sledećem.Primili ste ostavku narodnog poslanika Marije Jovanović na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je, podnošenjem ostavke, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 86. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabrana narodnom poslaniku Mariji Jovanović danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Saglasno članu 157. stav 1. i članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.Takođe, želim odmah da vam kažem da, poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Takođe, radi planiranja naših aktivnosti, naš dogovor sa Kolegijuma jeste da danas završimo pretres u načelu,

i glasanje o rebalansu budžeta i da onda nastavimo u četvrtak ili u petak novu sednicu koja bi bila posvećena Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Pošto smo otvorili raspravu, pitam, odnosno pretpostavljam i siguran sam da će ministar Siniša Mali u ime predlagača uzeti reč.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani gospodine Dačiću, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na današnjoj sednici imaću to zadovoljstvo da predstavim rebalans budžeta Republike Srbije, drugi rebalans u ovoj godini.Ono što želim da vas podsetim je da smo u aprilu mesecu imali prvi rebalans budžeta u martu, aprilu mesecu kada je krenula pandemija korona virusa. Tada smo brzo, efikasno, sa sve obuhvatnim programom uspeli da napravimo rebalans koji nam je dao mogućnost da izdvojimo 5,8 milijardi evra, negde oko 12,5% našeg BDP-a, da izdvojimo za program pomoći i podrške našoj privredi i građanima Srbije kako bi ublažili negativne posledice KOVID-a19.Kao što se sećate, u tom programu imali smo pet minimalnih zarada koje smo isplatili za preko miliona zaposlenih u privatnom sektoru. Imali smo pomeranje plaćanja poreza i doprinosa u periodu od četiri meseca. Takođe smo isplanirali 200 miliona evra kredita kroz Fond za razvoj, jeftinih kredita upravo za privatni sektor koji im je omogućio da prežive ovu pandemiju korona virusa.Takođe, izdvojili smo i dogovorili garantnu šemu u iznosu od dve milijarde evra sa poslovnim bankama. Ta garantna šema i dalje se primenjuje i dalje naša preduzeća dobijaju kredite za obrtna sredstva i za likvidnost kako bi ublažili negativne posledice korona virusa.Takođe smo, ako se sećate, 10% povećali zarade svim zaposlenima u zdravstvu, upravo na takav način našim herojima odajući priznanje, dajući im podršku sa naporima koje imaju u borbi u borbi protiv korona virusa.Izdvojili smo i četiri hiljade dinara, jednokratnu pomoć za naše najstarije sugrađane. Izdvojili smo i građanima Srbije dali po 100 evra, svakom punoletnom građaninu Srbije koji se javio i rekao da mu je ta pomoć potrebna.Dakle, obećanje koje smo dali sa prvim rebalansom budžeta mi smo u potpunosti ispunili. Ne kaže to ni Siniša Mali, niti bilo ko ovde ko sedi, to kaže MMF i Evropska komisija da je naš program u prvom rebalansu bio pravovremen, efikasan, sveobuhvatan i upravo zbog toga, uvaženi poslanici, Srbija nema taj crni scenario koji imaju neke druge i mnogo razvijenije zemlje od Srbije.Dakle, mi smo sačuvali naše proizvodne kapacitete. Nama je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu bila 7,3%. Dakle, istorijski na najnižem nivou. Nemate masovnih otpuštanja, nemate ljude koji su ostali bez posla, kao što imate u nekim mnogo razvijenim zemljama.Ovaj danas rebalans budžeta, drugi koji je pred vama će nam dati mogućnost da upravno nastavimo još jače borbu protiv korona virusa i zato u ovom rebalansu budžeta imate devet milijardi dinara koje smo izdvojili za završetak dve posebne KOVID bolnice, jedna u Kruševcu, jedna ovde u Beogradu. Za to smo izdvojili, kažem, devet milijardi dinara.Izdvojili smo i dodatna sredstva, i tu ću vam nabrojati danas, za nastavak rekonstrukcije velikog broja opštih bolnica i domova zdravlja po celoj Srbiji, za nabavku medicinske opreme, za nabavku lekova.Takođe smo izdvojili i novac da isplatimo i pomognemo našim zaposlenima u zdravstvu sa jednokratnom pomoći od 10 hiljada dinara, kao što je predsednik Vučić i obećao. Dakle, i to je u rebalansu budžeta.Ali, sa druge strane, vodili smo računa i da kapitalni projekti, da izgradnja, poboljšanje putne, železničke infrastrukture u našoj zemlji takođe nestaje, tako da u ovom rebalansu budžeta imate novac koji je neophodan i za završetak obilaznice oko grada Beograda, za nastavak radova na Moravskom koridoru, na auto-putu Preljina-Požega. Dakle svi oni infrastrukturni radovi nastavljaju i novac u rebalansu budžeta za to je obezbeđen.Kada pogledate stopu rasta naše ekonomije, veoma mi je važno da napomenem da smo mi do kraja godine po projekcijama koje imamo, najbolji u Evropi. Dakle, broj jedan smo u Evropi u ovom rebalansu budžeta. Stoga, aktivnosti koje sam nabrojao dovešće do toga da nam stopa rasta bude minus jedan ili ono što očekujemo, pošto je ovo konzervativna stopa rasta koju smo stavili u rebalansu budžeta, da će biti oko minus 0,6 ili minus 0,7%. Najmanji pad u Evropi, najbolji rezultat u Evropi, to je zasluga svih građana Srbije.Ja sam danas imao priliku da pokažem, hoću i vama pa ću samo ukratko da se osvrnem dalje na detalje oko rebalansa budžeta, da vam pokažem nešto što je za vas veoma važno, što je za građane Srbije veoma važno. Sa ovim rebalansom budžeta za koji smo inače dobili saglasnost MMF-a, taj rebalans budžeta nas usmerava i ka realizaciji projekta „SRBIJA 2025“. Kao što znate, taj projekat je podrazumevao i podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog novca za ulaganje u infrastrukturu. Upravo glavni pokretač rasta i razvoja naše ekonomije, razvoja naše privrede, rasta našeg BDP i jesu te domaće investicije. Videćete kada budemo ovde razgovarali za par nedelja o budžetu za 2021. godinu da ćemo imati rekordan iznos kapitalnih

evo Evropska komisija. Pogledajte sve zemlje u Evropi, kumulativni rast u naredne tri godine, opet dominira naša zemlja.Neko

ovde je Srbija. Opet je Srbija najbolja. Šta kaže Evropska komisija? Kaže: „Opet prosečan rast koji je projektovan u naredne tri godine apsolutno Srbija je lider u Evropi“.Zašto vam ovo govorim? Govorim zbog toga što smo, uvaženi poslanici, pokrenuli reforme, još predsednik Vučić kada je bio predsednik Vlade 2014. godine, prošlo je nekoliko teških godina, a mi smo tu fiskalnu konsolidaciju na pravi način završili. Četiri godine za redom, do kraja prošle godine imali smo suficit u budžetu. Upravo taj suficit, te teške reforme kroz koje smo prošli i dovele su nas do toga da ove godine se na pravi način nosimo sa krizom koja je izazvana korona virusom, da država Srbija najveći teret te krize preuzme na sebe. Dakle, potpuno opravdanje teških reformi kroz koje smo prošli i da danas u ovom trenutku pričamo o našoj zemlji kao lideru po stopi rasta i po projekciji i Evropske komisije i MMF, kao apsolutnom lideru za naredne dve godine.Dakle, to je veoma važno napomenuti i to pokazuje koliko je ekonomska politika koju sprovodi Vlada Republike Srbije opravdana, na pravi način definisana i usmerena upravo ka rastu naše ekonomije. Nemojte da smetnete sa uma, to nije tema za rebalans, tema je za budžet za 2021. godinu, ali nemate mnogo zemalja u svetu koje će ići sa povećanjem penzija u doba korone.Da vas podsetim, po „švajcarskoj formuli“ od 1. januara penzije u Republici Srbiji će porasti za 5,9%, minimalne zarade rastu za 6,6%. Imaćemo i povećanje zarada u javnom sektoru. Dakle, i pored korone i pored ove najveće ekonomske krize takođe razmišljamo o podizanju životnog standarda građana Srbije.Naravno, da ne zaboravimo, cilj je „SRBIJA 2025“, prosečna plata 900 evra, prosečna penzija preko 430 evra. Upravo sa ovakvim povećanjima, ni na koji način ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost, mi ćemo taj cilj i ostvariti.Kada je rebalans budžeta u pitanju, ukupni prihodi projektovani su na nivou od 1291,4 milijarde dinara. Rashodi u visini od 1774,4 milijarde dinara. Dakle, imamo deficit od 483 milijarde dinara. Apsolutno deficit koji ni na koji način ne ugrožava našu makroekonomsku stabilnost. Dakle, u proseku smo EU. Imate zemlje kao što je, i to ćemo tokom rasprave, podeliću te informacije sa vama, kao što je Velika Britanija, čiji projektovani deficit je 16,5%. Francuska, Španija, sve one imaju mnogo veće projektovane deficite.Za vas kao poslanike veoma je važno da taj broj, iznos, utvrdite i, takođe, uporedite sa učešćem javnog duga u BDP-u, apsolutno i projektovanim budžetom, odnosno rebalansom budžeta, taj iznos neće preći 60%. Dakle, učešće javnog duga u BDP neće preći taj Mastriht definisan nivo od 60% što znači da smo apsolutno u stabilnom finansijskom položaju, a sa druge strane, naša stopa rasta, odnosno najmanji pad u Evropi, dovoljno govori koliko su opravdane mere bile koje smo primenili.Ono što mi je veoma važno za vas, ako niste u detalje čitali ovaj rebalans budžeta, dakle, u ovom rebalansu, osim završetka i opremanja dve posebne Kovid bolnice, izdvojena su sredstva za Institut za majku i dete, za Tiršovu, za Dedinje 2, GAK Narodni front, Institut za infektivne i tropske bolesti, za bolnice u Aranđelovcu, Prokuplju, Loznici, Leskovcu, Vrbasu, Pirotu, Kikindi, Vranju, Smederevskoj Palanci, kao i za Klinički centar Vojvodine. Rebalansom ovog budžeta, takođe, dodatni novac je izdvojen za domove zdravlja Novi Sad, Valjevo, Veliko Gradište, Vrnjačka banja, Majdanpek, Mladenovac, Osečina i Ub.Dakle, kao što sam rekao na početku svog obraćanja, ovaj rebalans budžeta usmeren je ka tome da dodatno ojačamo naše kapacitete u zdravstvu, kako bi se na pravi način izborili sa pandemijom pandemijom korona virusa. S druge strane, kao što sam i rekao, imamo i 10.000 dinara jednokratne pomoći za svakog zaposlenog u zdravstvu, kako bi na pravi način njih podržali u ovoj borbi.Jedan podatak od svih brojki o kojima ćemo danas diskutovati. Izdvojili smo i dodatnih 5,1 milijardu dinara za subvencije u oblasti poljoprivrede, dakle, veoma važno. Ovde čak imam i grafikon koji ću vam pokazati kasnije, kako subvencije iz godinu u godinu za naše poljoprivredne proizvođače rastu, evo, čak i u doba korone, čak kada je najveća ekonomska kriza u svetu u toku, mi smo našli mogućnost da izdvojimo onima za koje smatramo da je pomoć najpotrebnija.Dakle, pred vama je ovaj rebalans budžeta. Apsolutno smo ostvarili svoj cilj za ovu godinu, održali smo makroekonomsku stabilnost. Jedan samo podatak, razmislite i sami, kakav nam je kurs tokom ove godine, kurs dinar - evro uopšte se promenio nije, iako bi neko očekivao u doba najveće krize da imate neke poremećaje i na deviznom tržištu, upravo to je još jedan pokazatelj koliko nam je situacija stabilna i na koji način je država reagovala kada je kriza u pitanju, da ne kažem ništa i o nivou inflacije.Dakle, inflacije se pomerala nije, 1,5% do 2% u proseku, tako da smo maksimalno učinili kada je stabilnost našeg sistema u pitanju, maksimalno smo podigli, da kažem, i kredibilitet naše države. Kada je bilo najpotrebnije država Srbija, Vlada Republike Srbije bila je tu, svako obećanje koje smo dali i ispunili smo.Zato vas pozivam da podržite i ovaj rebalans budžeta, da dodatno ojačamo naše zdravstvene kapacitete, da isplatimo i ovu jednokratnu pomoć našim zdravstvenim radnicima i da nastavimo da radimo i da gradimo našu Srbiju. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre.Pozivam predsednike ili ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa da se jave za reč.Da

kao ovlašćeni predlagač Odbora za finansije i kontrolu trošenja javnih sredstava, zato što smo juče imali sednicu Odbora, na kojoj je ministar izložio predlog drugog rebalansa koji u ovoj godini razmatramo.Na sednici kada se razmatraju rebalansi budžeta i budžeti za sledeću godinu, pored ministra, koji je predlagač ispred Vlade Republike Srbije, prisustvuje i Fiskalni savet, odnosno predsednik i članovi Fiskalnog saveta, koji daju svoju ocenu na rebalans, odnosno na predlog budžeta. Obično su te sednice jako posećene kada su u pitanju ove teme, zato što Fiskalni savet uvek radi jednu malo dublju analizu, pri kojoj daje neka svoja stanovišta kako vidi određene pozicije u samom rebalansu, ali i kako vidi određena ekonomska okruženja.Mnogo puta smo mi na sednicama odbora imali različite stavove u odnosu na analize Fiskalnog saveta, pa se tako dešavalo i sada, a to je da, pre svega, profesor Pavle Petrović, uz dužno poštovanje, koji uvek negde pokušava da podiže lestvicu kada je u pitanju ekonomija i finansijska stabilnost Republike Srbije, negde je uvek protiv kada je u pitanju povećanja plata u državnim organima, kada su u pitanju određena davanja, za koja on ne vidi ciljano, odnosno strukturnu promenu, kao što su delovi investiranja u društvu u bilo kom segmentu. Tako je on u svojim ocenama uvek navodio da treba da ulažemo i u zdravstvo i u obrazovanje i u zaštitu životne sredine i u povećanje penzija, ali onaj deo kada kažete da država mora zaista da adekvatno odgovori na pandemiju, i to je davanje ne samo privatnom sektoru kroz minimalne lične dohotke, nego i povećanje plata u državnom sektoru i kada je bila ta mera, socijalna, koja se odnosila na 100 evra svakom građaninu Republike Srbije, onda je vrlo skeptičan i protivi se ovakvim merama.To je ono što je, u stvari, bila ideja i ministra i članova Odbora, da pokažu da ipak takve mere daju rezultate, bez obzira što negde možda kroz ta ekonomska istraživanja i te brojke, negde oni ne vide rezultate svega toga. Međutim, kada pogledate izveštaje MMF-a, Svetske banke, Evropske komisije, ipak te mere su dale adekvatne rezultate.Kada danas pogledate, recimo, izlaganje direktorke MMF-a, vodećih ekonomista Amerike, koji traže da država adekvatno reaguje, shvatili su da je kasno reagovano na pandemiju, da je u stvari Srbija jedna mala država koja je sprovela svoje ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju, u datom trenutku reagovala adekvatno, odslušala potrebe građana, privrede, što je najvažnije, baš onda kada smo kao država bili zatvoreni zbog naleta pandemije korone, odnosno Kovida-19 i da je sa takvim merama dala adekvatne rezultate.Zato mi danas imamo najmanju stopu pada privrednih aktivnosti. Zato ćemo imati i najbolju stopu rasta kada su u pitanju određeni kvartali. Zato spremno dočekujemo dočekujemo sledeću godinu, koja treba da bude godina oporavka za sve države, ali tako i za nas. Zbog toga i ovi grafikoni koji pokazujete i koji su u stvari projekcija svih međunarodnih finansijskih institucija, zaista imaju svoj osnov.Ono što pokazuje veliku skepsu i Fiskalnog saveta i nekih opozicionih lidera o tome da se Srbija ne nalazi na nekom dobrom putu, u stvari, pokazuje da da neki ljudi još uvek žive u prošlosti, ne shvataju šta je potreba društva danas uopšte, zašto je potrebno da sarađujemo i kao privreda i kao društvo na adekvatnom nivou, zašto treba slušati potrebe građana svakodnevno i zašto treba donositi ovakve mere promptno, na određeni način, u saradnji sa svim relevantnim subjektima u društvu.Zbog toga smo mi juče na sednici Odbora prihvatili ovakav predlog rebalansa budžeta, jer mislimo da je to dobro za sve građane. Hvala. Zahvaljujem.Kao što sam pozvao predsednike, odnosno ovlašćene predstavnike da se prijave,

mi danas raspravljamo drugi rebalans budžeta za 2020. godinu. Međutim, ja budžet za 2020. godinu, prvi rebalans i drugi rebalans gledam kao jednu celinu i odmah mogu da kažem to je jedna konzistentna celina. Zašto? Zato što se u svakom pogledu predviđanja koja su data ostvaruju. Naravno, voleo da je budžet za 2020. godinu u svom početnom stadijumu i tada ne bismo govorili o deficitu budžeta. Potpuno sam siguran da bismo govorili o suficitu budžeta. Međutim, kao i sve zemlje, Srbiju je zahvatila pandemija Kovida-19 i mi smo imali prvi rebalans u aprilu 2020.

Na taj način je uradila dva cilja koja su postala strateški ciljevi Vlade Republike Srbije, a to je spašavanje života građana Srbije i spašavanje ekonomije Srbije i jedno i drugo za Srbiju je veoma važno.Ono što želim da naglasim, i to ne može niko da nam ospori čak ni u zemlji, a i van zemlje, ostvarili smo veoma dobre rezultate.

MMF.Ono što je možda apsurdno jeste ovde je pad uspeh. Zašto? Zato što je to najmanji pad od svih zemalja našeg okruženja, svih zemalja Evrope i mnogih zemalja sveta. To je Srbija uspela samo zahvaljujući činjenici da smo imali konsolidovane finansije, a to je upravo ono što smo činili od 2014. do 2017. godine, to nam je dalo mogućnost da možemo dati pravovremene i efikasne odgovore na ovu krizu koja nam se desila.Da počnemo od zdravstva. Znate, niko nije predvideo ovu pandemiju i moram reći da su svi u samom početku bili zatečeni onim što se počelo dešavati. Da vam ne govorim da sam čitao mnoge analize i svi su rekli – da, to će trajati dva, tri meseca i čak jedan ozbiljan institut iz neke azijske zemlje je rekao da će poslednji slučaj Kovida u Srbiji biti 9. avgusta. Sada, molim vas je 10. novembar, mi imamo najveću stopu u trećem piku, u trećem talasu.Znate, to je ono što je sve nezahvalno prognozirati i ide velika neizvesnost. Ona neće biti samo 2020. godine, ona će biti 2021. godine i zato Vlada Republike Srbije, kao odgovorna Vlada koja vodi računa i o građanima Srbije i o svojoj ekonomiji, mora unapred predvideti sva dešavanja koja će biti u narednom periodu.To što smo nešto milijardi evra u suštini ubacili u ekonomiju Srbije značilo je da imamo najmanju nezaposlenost. Ona je 7,5% jednocifrena. Pogledajte koliko zemalja ima višecifrenu nezaposlenost, Srbija je na 7,5%. To je veliki rezultat.Drugo, redovno se isplaćuju penzije. Molim vas, bez smanjenja. Redovno se isplaćuju plate, takođe, bez smanjenja. Mnoge zemlje su to smanjile, mi to nismo uradili.Možda najveći rezultat, koji moram spomenuti, a to je da nismo smanjili kapitalne investicije. Naprotiv, u vreme ove krize Srbija, zahvaljujući onome što je uradila od 2014. do 2017. godine, je nastavila kapitalne investicije, mislim na autoputeve, mislim na železnicu i samom tom činjenicom mislimo o budućnosti, jer budućnost je nešto o čemu moramo razmišljati. Korona će proći, a Srbija mora živeti. To znači da sačuva ekonomiju i da nastavimo dalje svoj život.Znate,

hoću da govorim koji su troškovi lečenja i opreme za pandemiju Kovid-19. Molim vas, država Srbija je došla skoro na milion i po ljudi koji su testirani PCR testovima. To su veoma skupi testovi. To je četvrtina građana Srbije. Nađite i jednu Vladu, čak mnogo bogatijih zemalja, koja je izdvojila toliko sredstava da svi građani mogu da se testiraju, a i oni koji su bili pozitivni da se besplatno leče u bolnicama. To znači da imamo opremljene bolnice, da imamo respiratore, da imamo adekvatne lekove. To košta. Odmah da naglasim, Srbija je siromašna zemlja, nemojmo se zavaravati da imamo isuviše veliki BDP ili da imamo neki ćup iz kojeg možemo stalno vaditi sredstva. Možemo trošiti samo ono što je zarađeno i nešto što se zadužujemo. Naravno, svako zaduživanje ima i svoje granice, a o tome ću govoriti kasnije.Naime, ono što je ovog trenutka najvažnije, a to je zdravlje građana Srbije, ubrzano završavamo dve kovid bolnice, jednu u Zemunu i jednu u Kruševcu i još oprema ostalih bolnica. Znate, to iznosi negde oko 200 miliona evra,

57,7% BDP i to je 26,6 milijardi, ali naš budžetski deficit iznosi 483 milijarde dinara,

naše države, predsednik države Aleksandar Vučić, mi kao koalicioni partneri najveće stranke smatramo da je čuvanje života građana, kao i održavanje ekonomije prvi prioritet i da se ne treba uopšte zabrinjavati ako ovo zaduživanje ide ovako kako ide. Mi smo tu uveli i jednu crvenu liniju. Ta crvena linija je da

BDP.Imali smo i ranije, ako se dobro sećam, a ja se dobro sećam, jer pratim sve naše budžete od 2012. godine vrlo pomno. Bili smo mi na 76%, moram da naglasim da smo dobrom politikom, stabilnom politikom došli u januaru 2020. godine na 53%. Upravo tih 53% gde smo bili i sada 57,5% 57,5% je taj rezultat koji smo postigli finansijskom konsolidacijom, što nam je dalo mogućnost da sada uspešno odgovorimo na ove izazove, a izazovi su kao što znate za državu Srbiju veoma veliki, veoma značajni i upravo to što mi želimo da naglasimo ovog trenutka.Ovaj trenutka.Ovaj rebalans, drugi rebalans, smatram kao jedan međukorak, međukorak ka budžetu 2021. godine. Taj budžet očekujemo vrlo brzo. Vi ste ga već najavili i, naravno, tu su već rečene neke stvari o kojima možemo i sad u ovom trenutku razgovarati.

To nije malo. Pazite, mi nemamo veliki pad pa da imamo nisku osnovicu pa da bi sad mogli naglo otići gore. Srbija je uspela da taj da taj pad BDP smanji. Neko kaže zbog strukture naše privrede.Jeste činjenica da mi imamo veliki udeo poljoprivrede, da je poljoprivreda ovog puta ove godine dobro ponela, ali tu imamo i strane direktne investicije, tu imamo onu industriju koja je počela da daje rezultate, a to je ono što smo stalno insistirali da dolaze strani investitori i te strane direktne investicije, čak i u ovo teško vreme, kada su mnoge zemlje kresale svoje budžete u prvih devet meseci, kod nas je negde 1,9 milijardi evra. Znači, mnoge zemlje veruju u Srbiju, veruju u stabilnost njene ekonomije i spremni su dalje da ulažu, a to znači da ćemo ići napred.Rast

pripadnik Socijaldemokratske partije, zalažem se da penzioneri i oni zaposleni mogu pristojno da žive od svojih plata. No, mi smo insistirali na švajcarskoj formuli. Ta švajcarska formula, iako smo imali pad u ovoj godini, daje veoma visok rast od 5,9%. To je dobro. Zašto to naglašavam? Zato što mi imamo parametre kojih se držimo da bismo imali održive finansije, jer negde penzije su sada na 10,5% BDP. Taj

sigurni da će u narednoj godini povećane penzije sigurno biti isplaćivane kao i sada. Razgovarao sam sa mnogo penzionera i oni se zalažu da li je moguće da se ponovo vrati iz dva dela, ali to je stvar tehnike, a nekom i tehnika znači mnogo.Dalje, mnogo.Dalje, vi ste najavili rast plata u javnom sektoru. Nema procenta, ne bih ja o njemu pričao, ali bih samo molio da koliko je moguće tu bude selektivan rast i to da najviše imaju ljudi koji su u zdravstvu i oni podnose najveći teret ove krize, zatim ljudi koji su u obrazovanju i naravno sektor bezbednosti, mislim na vojsku i policiju, koji je na udaru u ovom trenutku krize

One su trenutno na negde 9,5, dobro postoji tolerancija i ne bih ja tu baš bio suviše striktan, iz prostog razloga da ne budu 15%, tada je to znak za zabrinjavanje i za uzbunu. Ovako, mislim da to možemo izdržati.Kao socijaldemokrata i kao Socijaldemokratska stranka veoma podržavamo i pozdravljamo rast minimalne cene rada. On je 6,6% i znamo šta znači minimalna cena rada, ona povlači i druge plate naviše, jer to je ono za šta se zalažemo. Tu podržavam socijalni dijalog, razgovore između sindikata i poslodavaca i naravno očekujem, čak i ako je kriza, a krize su uvek izazov, da imamo negde taj prvi cilj, a to je da minimalna plata bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Očekujem da ćemo u narednom periodu u socijalnom dijalogu zajedno sa sindikatima i poslodavcima doći do tog rešenja.Kažem i naglasio sam, Socijaldemokratska partija se uvek zalaže za bolji život građana, ali ne na lažnim obećanjima, ne na nečemu što se zove populizam, već na ostvarenom dohotku i da nema da se deli ono što nije zarađeno. To je veoma bitno, vi možete lako obećati mnogo toga, čak neko vreme i ispuniti, a onda se zadužiti i na kraju doći do situacije da to ne možete isplaćivati.Rekao sam 2021. godina je zaista neizvesna, teško je predvideti šta će se dešavati i oko Kovida 19 i oko ekonomije. Znajući da je Vlada Srbije odgovorna, odgovorna prema građanima, iskrena, ja očekujem da ćemo imati prave odgovore na sve izazove koji će biti u narednom periodu. Znate, Srbija nije pusto ostrvo, Srbija je deo Evrope, deo sveta i sve što se tamo dešava to se prebacuje na našu zemlju.Pozdravljam vašu odluku da vi razmišljate o provođenju Agende 2025, Srbija 2025 o rastu plata. Mi smo došli sa prosečnom platom na 500 evra. Međutim, ja bih, gospodine ministre, vas podsetio na Agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja. Agenda 2030 je u korelacijom sa Agendom 2025 i možda u tom pogledu ja očekujem da ćete vi u budžetu za 2021. godinu odvojiti znatna sredstva i za realizaciju Agende 2030, mislim i na zaštitu životne sredine, mislim na mnoge stvari o kojima govorimo.Naravno, ima još mnogo pitanja na koja moramo dati odgovore. Nisu lagani, a ova Vlada, prethodna Vlada i prethodne vlade su se susretale sa mnogim izazovima. Jedan od tih izazova bile su socijalne karte. Predsednica Vlade je u svom ekspozeu rekla da će ova Vlada doneti socijalne karte, a isto tako bih vas podsetio i na Zakon o platama. Zašto? Znam da je to krupan zalogaj, ali to će nam dati one linije, one crvene linije kako i gde se možemo ponašati jer smo uspeli naše finansije da sredimo, da sa njima upravljamo, da nemamo više nekih iznenađenja, a kada završimo ove poslove bićemo u znatno boljoj situaciji.Želeo bih da naglasim još jednu činjenicu. Jeste da imamo nezaposlenost 7,6%, međutim, u Srbiji negde 250 hiljada ljudi radi u tzv. neformalnoj ekonomiji. Ti ljudi žive, tu pre svega mislim na slobodne umetnike, na estradu, ugostiteljstvo, one koji se bave prodaja, sindikalnim prodajama, i oni su ostali bez prihoda. Do sada su živeli, neki dobro živeli, ali su sada došli zbog ovih ograničenja u tešku situaciju.Sama činjenica kaže da smo mi u turizmu ove godine izgubili milijardu evra. To su za Srbiju ogromna sredstva. Međutim, siguran da ćemo mnoge izazove već uspeti da rešimo u budžetu za 2021. godinu.Pri kraju mog izlaganja pozivam građane Srbije da poštuju sve mere u vezi Kovida 19

oko nekih pitanja koja sam i u svom izlaganju spomenuo govoriti i za budžet 2021. godine, gde ćemo zajedno razgovarati. Hvala. ima gospodin Dragan Marković Palma. predsedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj rebalans budžeta je investicioni, razvojni i socijalni. Rebalans budžeta nije izazov, rebalans budžeta je obaveza imajući u vidu da niko nije planirao da će Korona da zadesi Srbiju i da investicija u domove zdravlja, kliničke centre, oprema, ove godine je to velika cifra, a nije planirana u budžetu.Kada

Međutim, ovde je to drugačije, veoma je važna metodologija i parametri koji su ostavljeni još u vreme dok je bio predsednik Vlade, Vučić, a Ivica Dačić prvi potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova.Ove dve stvari su spojive, predsednik Vlade i inostrani poslovi. Mnogo je važno međunarodni respekt koji ima država Srbija danas i koji je imala osam godina, a međunarodni respekt uvek je najvažnije za međunarodni respekt, ekonomska stabilnost jedne države. Možemo da konstatujemo da je Srbija jedna od najstabilnijih ekonomskih država, ne samo u okruženju, već pojedine institucije su rekle da je Srbija vodeća u ovom kriznom vremenskom periodu.Šta je još najvažnije? Nije se zaustavila investicija stranih investitora i dolazak u Srbiju, što znači da se povećava broj zaposlenih, a kada povećavate broj zaposlenih onda se smanjuje broj korisnika od broja obveznika. Veoma je važno da bude broj obveznika mnogo veći od broja korisnika, ne mislim samo na penzionere, već i one druge koji nisu koji nisu profitabilni, a vrše uslugu građanima Srbije.Takođe, veoma je važan faktor šta je rađeno za vreme Korone i Kovida 19, da, neko ko je gledao sa strane, nije mogao da kaže - u Srbiji se sada manje radi nego što se radilo 2019. godine. godine. Radi se više i zbog tog rada mi imamo ekonomsku stabilnost, stabilan je dinar što je veoma važno za srpske proizvođače, vlasnike malih, srednjih i velikih kompanija, važno je čak i za onog običnog gospodina poljoprivrednog proizvođača koji živi na selu.Samo još malo da vidimo kako možemo tim poljoprivrednim penzionerima da povećamo penziju. Mnogo je povećana od pre šest, sedam godina, ali 12, 13 hiljada je danas prosek. Mislim da je to malo će država voditi računa i o njima. Ali, oni dobiju preko subvencija, ranijih godina nisu bile te subvencije. Međutim, to naš gospodin poljoprivredni proizvođač nekad ne može da vidi kada dobije 50% za priključne mašine, za sadnice od države, onda ispada da je njegov naslednik koji ga je zamenio na poljoprivrednom gazdinstvu ima mnogo više nego što njegov deda ili baka primaju penziju. To malo treba da se raščisti i da se objasni poljoprivrednim proizvođačima, oni koji su registrovali poljoprivredno gazdinstvo, da su dobili ogromna sredstva i naravno treba da dobiju i u narednom vremenskom periodu, jer poljoprivreda je veoma važna za razvoj jedne države.Imam jednu primedbu, ne na budžet, nego primedbu na cene u ovom restoranu. Ne može kafa da bude sedam dinara. Nismo mi udruženje socijalnih slučajeva. Solidne su plate da cena usluga u restoranu ostane ista za zaposlene i za novinare, a za nas narodne poslanike da se cena poveća. Ja vam to pričam kao čovek iz života, nemoj da mislite da ja sada tu nekog od vas prozivam, i za mene to isto važi, ali i u penzionerskim klubovima na selu cena kafe je 70 dinara. I, da te pare preusmerimo na socijalne slučajeve i već ne znam na šta, ali kada se to pomnoži u godini, evo ministar pije treću kafu, da je bila 80 dinara popio bi dve.Tako dve.Tako da, to je jedina primedba koju ja imam. Naravno, to je nasleđeno, ali nekada moramo da vodimo računa o onima koji nas gledaju, da kažu - e, ovi ljudi se bore za nas, i da ono što se primi kao plata ne odnese se 100% kući, kao što ne odnese ni radnik koji radi u fabrici kablova ili nekoj drugoj fabrici, ja često govorim fabrika kablova zato što je to jedna od najstarijih fabrika u Jagodini.Tako da, želim posebno da pohvalim budžet i rebalans budžeta i da država Srbija se dobro borila protiv Korone, ne samo da smo se dobro borili, imamo najmanji broj zaraženih i ne vidim kada neko kaže, a nije u ovom parlamentu, kako je, ne znam, lažna slika, nije tačno da je toliko zaraženih i umrlih.Ko ima koristi da krije broj zaraženih i broj umrlih, mislim da je to samo politička propaganda koja ne stoji, a da sa druge strane, kada ti koji kritikuju, odu u klinički centar koji su oni predstavljali pre osam, devet godina, tamo drastična razlika u izgledu i sve onog što se zove oprema i usluga, kada su u pitanju pacijenti, ne samo zaraženi od Korone.Želim da kažem da posle zdravstvenih radnika, najveću odgovornost imaju prosvetni radnici i da im čestitamo

koji razred pohađa dete kada ide u školu, moraju da brinu o toj deci, ti prosvetni radnici.Da vidimo ministre, ako se iznađe mogućnost kako njima da pomogne. Njima su sada mnogo veće plate nego što su bile ranijih godina, ali moramo i njih da pohvalimo, i zaposlene u vrtiću i da se poštuju mere, ali decu ne možeš da ubediš u vrtiću da nose maske, u osnovnoj školi, srednjoj itd. Ali, mi koji smo zreli, ne samo mi poslanici, nego svi ostali građani, kada vidimo nekoga bez maske, nemoj ni dobar dan da mu kažemo.Povećava se iz dana u dan sve više zaraženih i mi moramo da nosimo Koronu kao kijavicu. To jeste jeste opasna bolest, ali mora da se radi. Moramo da idemo na posao i da ukoliko se desi da se ne odlazi na posao, nema odakle budžet da se puni, ostaće veliki broj radnika bez svojih plata, taj poslodavac će izgubiti kupce, dobavljače i ekonomski razvoj Srbije će umesto da ide na gore, da ide na dole.Znači, da se apeluje da se radi, da svako ima zaštitu i da ta zaštita spašava ne samo tog čoveka koji nosi masku, već okruženje na radnim mestima, a posebno njegovu porodicu.Ja znam šta je korona. U mojoj porodici supruga i sin su imali koronu, a i ja sam imao koronu, ali korona ima ima nekoliko vrsta, ako tako mogu da kažem, da ne budem ja sada političar opšte prakse. Ima neko ko nosi virus, a ne zna da ima koronu. Imamo i takve slučajeve, da je čovek otišao da se testira, ne fali mu ništa, a on je pozitivan. Posebno tamo gde su autobusi, tamo gde su restorani.Dobro je što je rekao predsednik da se ne zatvaraju restorani, kafići i bioskopi, mada je sada smanjen broj prisutnih, jer, znate šta, nije lako onim ljudima koji celog dana sede kući da gledaju kako ih mi navodno, ne mi, nego struka plaši od korone. Ukoliko se desi da ovo potraje, mi ćemo imati i psihički problem, da znate, prisutan, jer se ljudi boje svojih unuka, odnosno boje se da unuci, unuke ne dobiju virus, deca itd.Mi smo to olako shvatili februara, marta, aprila meseca, međutim, kada je počelo da se umire od korone, kada umre neko koga poznajete, vaš komšija, prijatelj, drug, nije to baš tako jednostavno, pa da kažemo – šta nas briga.Ovi rezultati su postignuti u vremenu kada Amerika bira predsednika, u vremenu kada

li ti, prijatelju, da završiš brzo sa ministrom, pošto treba da mi odgovori, ili koristiš da te uslika kamera da bi te videla supruga da si bio na sednici?Zahvaljujem.Tako da, veoma je da, veoma je teško u ovom vremenskom periodu realizovati budžet.Znate šta, zaduživanje na osnovu izvornih prihoda i na osnovu prihoda i plana do 2025. godine – siguran si, imaš odakle da vratiš i zašto da se ne zaduži država ako od tih para imaju koristi građani i pojedini subjekti, institucije, itd. Ja sam privrednik 39 godina, nikada nisam imao 100% novca za mašinu, pogon, ono što vredi. Znači, 10%, 15% zaradiš, radiš, vratiš, isplatiš i to je jedan domaćinski način kako radi i ova država.Svi su kritikovali Beograd na vodi,

vas, kad ih prepoznate slikajte ih. Šta se bre krijete? Idete u najbolji tržni centar u Evropi, nema veze što ga vi niste pravili. Mesta za kritiku više nema, zato što je tamo radilo preko 20.000 ljudi, od tesara do vodoinstalatera, zato što će tamo raditi preko 5.000 ljudi u narednom vremenskom periodu kada se otvore svi ti objekti. Zahvaljujući Beogradu na vodi ima određene prihode i od nekretnina, odnosno od izgradnje tih kula gde se plaćaju komunalije po kvadratu.Ne samo Beograd na vodi, i infrastruktura, kada je u pitanju niskogradnja, autoputevi, i oni će da donose novac, ali ako nemate dobre autoputeve vi ne možete da skrenete pažnju stranim investitorima. Ja sam prošao kroz Hrvatsku pre četiri godine, da vam kažem, tada sam bio oduševljen autoputevima u Hrvatskoj. Mi danas imamo bolje, duže i lepše autoputeve od Hrvatske koja je član Evropske unije. Ako čovek hoće da vidi kakav je, kako zarađuje, kako živi, pogledaš šta ti komšija radi, i to Hrvatska koja ima podršku najjače države Evropske unije, koja se zove Nemačka.Tako da, dame i gospodo, rebalansi kad se rade to nije ništa strašno. Zna se gde odlaze pare od rebalansa. Takvu dinamiku treba da nastavi dalje Vlada. koja nema ministre i funkcionere, podržaće, kao što smo podržavali i do sada sve što je dobro. Vidite, ja u svemu ovome našao sam samo da je jeftina kafa i to mešano meso za nas koji dolazimo ovde na posao,

Kada su bili u poseti kod Trampa, kada ih je Tramp pozvao, Tramp je pozvao jednu malu Srbiju, šta smo mi tada trebali da kažemo? Mi ćemo da glasamo za Bajdena, gde jedna ulica na Kosovu i Metohiji nosi naziv, odnosno autoput po sinu Džoa Bajdena. Čestitamo Bajdenu, znamo šta on misli o Srbiji, ali ne možemo da zaboravimo i tu ekonomsku pruženu ruku od strane Donalda Trampa i agencije koja je otvorena u Srbiji i da on nije sprečavao Srbiju u ekonomskom razvoju, da ne govorim o vojnim akcijama, da nigde za vreme četiri godine njegovog mandata nije započeo rat. Srbija poštuje volju naroda i tu ne može niko da kaže – znate šta, trebali ste da čekate još malo. Ne određujemo mi kada će velike sile da nam zakažu neki sastanak.Ali, šta je poenta na tom sastanku? Zato što ste ekonomski stabilni, zato što vam vojska više ne izgleda kao što je izgledala pre deset godina, zato što vam policija ne izgleda kao što je izgledala pre deset godina. Da kaže predsednik Vučić – molim vas, skinite desetu tačku, ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije. Znate šta, to samo možete da kažete ako ste samostalni, ako ste nezavisni i ako možete sami da vodite državu bez ičije međunarodne pomoći.Mi nikada nismo očekivali da nam da neko sada pare za respiratore, za poplavu itd. Ako nam nešto pruži, hvala im, ali sve smo to finansirali iz sredstava budžeta Republike Srbije.Tako da, dame i gospodo, treba da podržimo ovaj rebalans budžeta. Siguran sam da i budžet koji bude napravljen u narednom vremenskom periodu, obično je to početak decembra, da će budžet biti isto razvojni, socijalni, ekonomski i budžet koji priznaje ceo svet.Zamislite vi, MMF, to je međunarodna prodavnica para, oni prodaju pare i oni određuju vaš kredibilitet, vaš bonitet, da li vi imate ekonomsku stabilnost, kakav vam je završni račun bio prošle godine, pre tri godine, šta vam je plan za naredni vremenski period, šta su to izvorni prihodi, šta su to neki drugi prihodi koji nisu tekući, šta su to rashodi Kada oni kažu – vi dobro radite, onda nema niko pravo, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, da kritikuje Srbiju da je Srbija na nekom lošem ekonomskom putu.Na kraju želim i da čestitam ministru finansija, da čestitam novoj Vladi, Vlada je kolektivni organ i da slede ono što sam rekao, što je deda ostavio onom unuku ili sinu, način kako se realizuje budžet, šta su to prioriteti. Ja nisam video da je neki prioritet kupovina automobila za neku instituciju od 100-150 hiljada evra, kao što je to bilo ranijih godina.

pare.Znate šta još, gde više ljudi radi sa parama, to nije domaćinska kuća. Pare su kod jednog čoveka. Taj čovek mora da bude informisan gde te pare idu, za koga te pare idu. Tu postoje i ministri, postoje i oni koji daju neke predloge, postoje i savetnici. Ali šta je interes Srbije? Interes Srbije je da budemo vojno jaki, ne da pretimo nekom da ćemo da ratujemo, ali vidite da su Tači i još nekoliko Šiptara, ubica terorista, vršili genocid na Kosovu i Metohiji i završili u Hagu. To je rezultat isto međunarodne politike koju je vodio Ivica Dačić, odnosno predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. To je rezultat. Nisu oni publikovali, desiće se tada i tada, ali se desilo i to.(Predsednik: Gospodine Markoviću, samo vreme, molim vas.)Još dve rečenice. Šta je poenta? Da vidimo kako da zaštitimo Srbe na Kosovu i Metohiji, da ti Srbi sada nemaju problem sa onima koji su ostali, a pripadaju ovim ubicama koje se trenutno nalaze u Hagu. Očekujemo da presuda bude onakva kava je u optužnici. Nemaju oni samo komandnu odgovornost, kao što su Srbima sudili za komandnu odgovornost, ima svedoka koji kažu koliko su Srba ubili, kakav su genocid izvršili, i to je kazna zatvora doživotna. Hvala. Poštovani predsedavajući, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalazi jedan veoma važan zakon, zakon koji zapravo treba da odredi iznose koji će se opredeliti za pojedine oblasti društvenog života i koji zapravo treba da formuliše državnu politiku i ciljeve državnog rukovodstva. Nama se nameće jedno logično pitanje šta Vlada zapravo želi da ovim predlogom zakona postigne, da li zapravo želi da unapredi već postojeće stanje ili možda da legalizuje neko stanje. Ovo drugo rekla bih pre.Svi pre.Svi ovde svesni smo apsolutno negativnih efekata korona virusa i smatram da bi ovim rebalansom budžeta zaista trebalo možda više pažnje pružiti gradovima i opštinama koje su pretrpele jedne velike posledice ove pandemije. U jednom momentu to je bila opština Tutin, zatim Novi Pazar, Sjenica, Nova Varoš, danas je Prijepolje, i svi redom gradovi. gradovi. Mi ne možemo da ublažimo te nedostatke, ne možemo da nadoknadimo vreme, ne možemo da vratimo živote bliskih ljudi, ali ono što možemo definitivno jeste da pokušamo da vratimo građanima tih opština veru u institucije, time što ćemo nastaviti ulaganje i unapređenje zdravstvenog sistema u ovim opštinama.Dame i gospodo, Predlogom rebalansa budžeta koji je pred nama, između ostalog, predviđeno je i smanjenje sredstava za rad nacionalnih veća. Na adrese nacionalnih saveta pristigao je dopis sada već ugašene Kancelarije za ljudska i manjinska prava kojim se nacionalni saveti svih nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije obaveštavaju da će sredstva za njihov stalni rad biti smanjena za 20%. Napominjem, da ukupna sredstva za rad 22 nacionalna veća iznosi 0,002%, dakle jednu petinu promila, jednu petinu hiljaditog dela procenta budžeta Republike Srbije.Naši poslanici su u proteklom periodu više puta ukazivali na činjenicu da su nacionalni saveti zapravo i ustavna kategorija, čiji je rad regulisan zakonom. Sad ne znamo kako će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poslovati, ali ono što želim jeste da ovom prilikom predložim tom ministarstvu da traži da u Zakonu o budžetu, kao i u ovom rebalansu zaustavi tendencije da nacionalna veća budu tretirana kao nevladine organizacije.Dame i gospodo narodni poslanici, nacionalna veća zaista nisu nikakve nevladine organizacije, to su organi manjinske samouprave, tako kaže naš Ustav. To su organi koji će se starati o sprovođenju obrazovanja, zatim kulture, vaspitanja, upotrebe jezika i pisma. Nisu, dakle, oni nikakva udruženja građana od tri, pedeset ili 150 članova koji se formiraju po toj nekoj dobrovoljnoj osnovi, a radi promovisanja ili ostvarenja nekih sopstvenih ciljeva.Već nacionalni saveti se finansiraju kao udruženja građana kroz formu dotacije nevladinih organizacija i to je prvo kršenje Ustava ove zemlje. Takođe bih vas podsetila i na to da pojedini saveti nacionalnih manjina, zapravo oni koji nemaju svoje nacionalne države finansiraju se direktno iz državnog budžeta. Dakle, ako se tim nacionalnim savetima ukine finansiranje, to znači da je suspendovan Ustav, gospodo. Šta to onda treba da znači i šta to pokazuje? To ukazuje na odnos državne politike prema pripadnicima nacionalnih manjina koji zaista, iz ovog ugla gledano, jeste asimilatorska ili diskriminatorska.Još jednom vam predlažem da dobro, dobro promislite pre negoli osudite pripadnike nacionalnih manjina da sledećih pet i više meseci nemaju svoja autentična i legitimna predstavnička tela, te na taj način dovedemo u pitanje ostvarenje njihovih nacionalnih prava ili ne. Ja mislim, a nadam se da ćete se vi složiti sa tim da ovaj zakon ne treba da zadire u prava nacionalnih manjina.Zato predlažem da se, u korist manjinske politike ove države, i novoformiranom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tu svrhu uvećaju novčana sredstva, najmanje u dvostrukom iznosu prvobitno planiranih sredstava.Iskoristila bih svoju priliku i pravo kao narodnog poslanika da pozovem sve kolege narodne poslanike da ovaj moj predlog podrže,

Dakle, vi znate šta se zapravo dešavalo tamo i koliko je Bošnjaka bilo žrtava destruktivne politike tadašnjeg režima. Nešto što je zapravo bila neka kao trunka spasa, nešto što bi vratilo veru tim građanima zapravo jeste bio ovaj program. Međutim, od 2014. godine sve programske aktivnosti su odjednom prekinute, pa se onda pitamo – kako to da Bošnjaci ovu državu prihvate i doživljavaju kao svoju?Poštovane koleginice i kolege, ako mi želimo da imamo jednu modernu evropsku državu Srbiju koja prihvata i deli evropske standarde, onda definitivno smatram da moramo prihvatiti i princip decentralizacije, kao i regionalizacije, kao rukovodeći princip u vođenju zvanične državne politike. Stoga predlažem da se u državnom budžetu posebno pozicioniraju regioni u okviru kojih su te najnerazvijenije opštine, kako bi se nekim afirmativnim merama pokušao na neki način uravnotežiti taj izrazito ekonomski i izuzetno neuravnotežen položaj tih opština sa ostalim.Dakle, slučajno ili ne, u tim oblastima i tim opštinama žive pripadnici nevećinskih naroda sa kojima, nažalost, sudbinu istu dele i pripadnici većinskih naroda. Takođe, ono na šta bih se nadovezala u ovom govoru jeste i to da je Koordinacionom telu za opštinu Preševo, Bujanovac i Medveđu zbog posledica virusa korona oduzeto 20% budžeta, i to onog dela iz kog se finansiraju kapitalni projekti ovih opština. Zbog posledica ove pandemije i slabe realizacije lokalnih budžeta smatram da je neophodno da se što pre ovim opštinama vrate obustavljena sredstva kako bi one mogle da završe osnovne egzistencijalne projekte.Iskoristila bih na kraju svoje pravo da sve narodne poslanike pozovem da podrže ovaj moj predlog, jer on je zaista u najboljem interesu i za dobrobit svih građana ove zemlje. Zahvaljujem.

što smo do sada čuli od onoga što je ministar za finansije rekao, pred nama je tačka dnevnog reda – rebalans budžeta. Niti ja, niti bilo ko od poslanika je čuo da su Šiptari tema ovog dnevnog reda, tako da ukazujem na prethodnog govornika, da je time povredio dostojanstvo Albanaca uopšte, i nas, narodnih poslanika koji predstavljamo Albance. Taj termin koristi ne samo narodni poslanik, već i određeni ministri. Javnosti radi, Nacionalni savet Albanaca je pokrenuo sudski postupak protiv ministra Vulina, upravo zbog onoga, kako on kaže, da pežorativno tako zove Albance.Želim

Vi ste rekli – prethodnog govornika. U tome i jeste stvar, što ste se kasno javili za povredu Poslovnika. U Poslovniku tačno piše da

ja sam rekao proceduralno. Ne ulazim u suštinu onoga o čemu ste vi pričali.Ako vi niste zadovoljni ovim mojim objašnjenjem, da li tražite da se izjasnimo u danu za glasanje?

i da je sve to vezano za ekonomski razvoj i stabilnost jedne države. Zašto sam ove ljude nazvao tako kako sam ih nazvao, ako ne veruje meni, neka uzme knjigu Dika Martija, inače, on je tužilac Švajcarac, koji je davao izveštaj u švajcarskom parlamentu, odnosno u evropskom parlamentu, u Savetu Evrope, da pročita knjigu, pa će mu sve biti jasno, da ovi danas koji se nalaze u Hagu su trebali mnogo ranije da se nađu tamo.Šta je još problem? Karla del Ponte. To je njihova i mama i tetka i ujna i strina. Kada ona kaže da se desio genocid i ratni zločin na KiM i i „Žuta kuća“, pazite šta je rađeno sve u toj „Žutoj kući“, i sve to utiče na punjenje budžeta jedne države koja se zove Srbija. Lažima

Svedoci su se plašili. Nadam se da će ovaj epilog sada, sa ovima koji se nalaze u Hagu, biti u formalnom smislu,

Poslovnika, član 27 – predsednik Narodne skupštine se stara o primeni ovog Poslovnika. Odmah da vam kažem na samom početku da ne želim da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika.Vi ste obrazložili malo čas i to bi narodni poslanici, bar oni koji imaju staža u parlamentu, trebali da znaju, da poznaju Poslovnik o radu, da reč po Poslovniku mogu dobiti onog trenutka kada je povreda Poslovnika učinjena, ukoliko smatraju da je povreda učinjena. Malopređašnji govornik, ne mislim na gospodina Markovića,

ko je lider opozicije u Srbiji. Danas vidim da su to predstavnici Ugljaninove i Kamberijeve stranke. Dobro je da to znamo. Ali, malopređašnji govornik je iskoristio povredu Poslovnika, kako bi se opet bavio politikanstvom, kako bi opet prosipao nekakve političke floskule u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Znate šta, ako su oni zaspali u 90-im, to je apsolutno njihov problem.Ali, mi smo danas ovde da govorimo o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, da govorimo o sadašnjosti, da govorimo o onome što je ostvareno i da imamo jedno ključno pitanje i jedan ključni cilj koji želimo zajedno da postignemo, a to je – kako da zaštitimo zdravlje naših ljudi. Prema Bujanovcu, Preševu, isti odnos kao i prema svim ostalim delovima Srbije ima predsednik Republike i Vlada Republike Srbije.Ne znam ko se više zalagao ako se ova vladajuća većina nije zalagala za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. A da li je istorijsko pomirenje i da li doprinos tom istorijskom pomirenju rade i čine oni koji odu, recimo, na neki medij u regionu i kažu da je Srbija ponovo faktor nestabilnosti na Balkanu? Zahvaljujem, gospodine predsedniče.Ne tražim da se Skupština u danu za glasanje izjasni. **Ivica Dačić** Hvala.Gospodine Kamberi, po kom osnovu?(Šaip

Hvala lepo.Poštovani predsedniče, predsedništvo, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici,

zbog više razloga. Jedan od razloga je taj što je predloženi rebalans odgovoran prema građanima, pošto je formiran tako da stvara dobru osnovu za suzbijanje pandemije izazvane virusom korona.Drugim korona.Drugim rebalansom budžeta Republike Srbije za 2020. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 1.291 milijardu dinara, što je za 46 i i po više u odnosu na iznose predviđene rebalansom budžeta iz aprila ove godine, a ukupni budžetski rashodi su predviđeni u iznosu od 1.728 milijardi dinara. Ukupni fiskalni deficit iznosi 483 milijardi dinara.Odgovorno vođenje ekonomske politike i dobro stanje u budžetu stvorilo je dovoljno prostora da Vlada Republike Srbije pomogne privredi u ublažavanju negativnih efekata pandemije virusa korona.Usvojen korona.Usvojen je sveobuhvatan paket mera u cilju očuvanja likvidnosti preduzeća i stanovništva, nivoa zaposlenosti te očuvanja životnog standarda. Planirana vrednost ukupnog paketa procenjena je na 12,5% BDP. Ukupan paket Ukupan paket mera za podršku privredi i stanovništvu iznosi 551 milijardu dinara, od toga na ime mere poreske politike obezbeđeno je 110 milijardi dinara, a na ime mera direktne podrške privatnom sektoru obezbeđeno je 132,9 milijardi dinara. Ovde bih naglasio da poslanička grupa SVM podržava predlog Vlade prema kojem će svakom pojedinačnom hotelu biti isplaćeno 350 eura po krevetu i 150 eura po sobi.Naime, mere za očuvanje likvidnosti privrednog sektora obezbeđeno je sa 159 milijardi dinara. Kod ove mere posebno bih želeo da se osvrnem na kredite sa garantnom šemom. Želeo bih da vam predložim da ukoliko budete ugovarali nove aranžmane sa bankama obavezno odredite period obrade zahteva kredita da ne bude to duže od 15 dana. To je značajno kako bi preduzeća dobila kredite u što kraćem roku.Pored toga predlažem da se cena kredita spusti za barem 0,5%, odnosno da krediti koji su indeksirani u evrima od 3% plus tromesečni euribor bude spušten na 2,5% plus tromesečni euribor, a koji su u dinarima sa 2,5% plus jednomesečni belibor na 2% plus jednomesečni belibor.Sa korigovanom kamatnom stopom povećala bi se celokupna likvidnost finansijskog tržišta i skratilo vreme naplate potraživanja. Neophodno je da se namena pomenutog kredita proširi i da se omogući preduzećima da ga pored obezbeđenja likvidnosti koriste i za investiciona ulaganja. To je važno zbog toga što je pad investicija od 11,9% uticao na pad BDP-a za 2,5%.Bilo

je značajno zbog toga što su ova preduzeća zbog pandemije koja je uticala na njihovu naplatu potraživanja u veoma teškoj situaciji i bez adekvatne pomoći države. Pitanje je da li će preživeti ovu godinu.U

je važno pomoći poljoprivrednicima, jer će zahvaljujući njima u ovim teškim vremenima poljoprivredna proizvodnja ipak ostvariti rast od oko 5% uz rekordne prinose pojedinih biljnih kultura što će pozitivno uticati na ukupan BDP.Složićemo se da BDP.Složićemo se da je jako važno očuvanje zdravlja i lečenje bolesnika i zbog toga je Vlada Republike Srbije na ime medicinske opreme i lekova potrošila dodatnih 60 milijardi dinara u proteklom periodu.Prema

jer bi u suprotnom pad ekonomske aktivnosti ove godine bio daleko veći, praćen smanjenjem proizvodnih kapaciteta, uključujući i smanjenje broja radnih mesta. Takođe, bez navedenih mera oporavak privrede bi u narednoj godini bio znatno sporiji.Na osnovu rebalansa možemo reći da će privredna potrošnja pasti za 1,9%, međutim, ne treba zaboraviti da je prošle godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila leks sprecijalis za kredite u švajcarcima i na taj način pomogla zaduženim porodicama, a da to nije urađeno privatna potrošnja bi pala mnogo više u ovoj godini.Na osnovu predloženog rebalansa možemo zaključiti da će privredni rast u 2020. godini, iznositi minus 1% što je jedan od najboljih rezultata u Evropi.U evrozoni se očekuje pad BDP-a čak do 8%.

BDP-a.Pozdravljamo i odluke Narodne banke Srbije koja je preuzela i dodatne mere za podršku u realnom sektoru. Posebno pozdravljamo odluku o moratorijumima na kredite koju je donela u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.Kao što je poznato Narodna banka Srbije je ove godine dva puta odredila zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita za sve dužnike koji su to želeli. Prvi moratorijum je određen sredinom marta na 90 dana, a zatim i na dodatnih 60 dana od početka avgusta meseca.Ovim merama Narodna banka Srbije je reagovala efikasno, odlučno i pravovremeno, a o tome najviše govori i to da je preko 90% dužnika koristilo ovu mogućnost. Pored toga treba da naglasim da je smanjila i referentnu kamatnu stopu za ceo procentni poen na 1,25%, što će uticati na brži oporavak ekonomske aktivnosti.Pravovremene i koordinirane mere Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije sprečili su veći pad ekonomske aktivnosti tokom pandemije i inflacija je ostala niska, što je takođe jako važno u ovim teškim vremenima.Kolege poslanici, želim da naglasim da ćemo glasati za drugi rebalans budžeta, jer omogućava realizaciju kapitalnih projekata, koji su za nas od posebnog značaja, kao što je i nastavak izgradnje Narodnog pozorišta u Subotici.Izgradnja

godini je izmenjen glavni projekat i nastavila se izgradnja zahvaljujući koaliciji Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke, a prošle godine je završen stari deo objekta i prvi put vidimo svetlo na kraju tunela.Jako je je važno da se zgrada Narodnog pozorišta završi u 2021. godini, jer su uslovi za rad u zakupljenim objektima veoma teški, a glumci, radnici pozorišta i građani Subotice su zaslužili da uživaju u predstavama u novom pozorištu.Drugim rebalansom je za nastavak izgradnje pozorišta predviđeno 218 miliona dinara. Rebalansom je predviđen i nastavak izgradnje spa centra i akva parka na Paliću, što je jedna od najznačajnijih investicija u Subotici i njena realizacija će mnogo značiti za celu našu privredu i sve građane u u regionu.Prva faza je okončana, trenutno je u toku druga faza radova koja predviđa kompletnu realizaciju ovog projekta. Za poljoprivrednika je jako važna izgradnja dva nadvožnjaka kod Kelebije, jer bi u suprotnom morali voziti više kilometara traktorom kako bi došli do svoje zemlje. Izgradnjom nadvožnjaka povećava se bezbednost učesnika u saobraćaju. Vrednost investicije iznosi 500 miliona dinara. Vršiće se rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge između Subotice i Segedina. Radi se o važnom projektu, pošto se njegovom realizacijom skraćuje zadržavanje na graničnim prelazima smanjuje se emisija i razvija se prekogranična saradnja.Ovaj projekat je važan i zbog toga što veliki broj građana na Severu Vojvodine radi u županiji Čongrad i svaki dan putuju sa kolima na posao i nazad kući, a nakon izgradnje pruge moći će da putuju i vozom i neće čekati puno na graničnim prelazima.Moram da napomenem da će se vršiti rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš-Reske, koji je takođe važan projekat za naše sugrađane koji putuju u EU.Poslanička grupa SVM će podržati drugi rebalans budžeta, jer u sebi sadrži izgradnju važnih infrastrukturnih i vodnih projekata, kao što su na primer, izgradnja auto-puta između Beograda i Zrenjanina, izgradnja saobraćajnice između Novog Sada i Rume, izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi, i unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja.Poštovani narodni poslanici, poštovani ministre, na kraju bih želeo još jednom da kažem i nekoliko reči o članu 2. Zakona o budžetu. Naime, u članu 2. ste naveli da potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita planirate obezbediti zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija, inostranih Vlada kroz emitovanje državnih hartija.Znamo da građani naše zemlje trenutno mogu kupovati državne papire na veoma komplikovan i skup način. Naš predlog je da pojednostavite kupovinu državnih obveznica kroz Trezor sa minimalnim troškovima i bez poreza našim građanima, koji su spremni da finansiraju javni dug.Naime, ako je većina javnog duga u rukama naših građana, onda to obezbeđuje stabilnije finansijsko tržište i za vreme ekstremnih događaja, kao što je i sadašnja pandemija.Sa druge strane, mišljenja smo

za rebalans, jer Vlada Republike Srbije ulaže napore za očuvanje javnog zdravlja i bezbednosti, pomaže privredi u cilju očuvanja likvidnosti i ublažavanje pada zaposlenosti, odnosno očuvanje životnog standarda i likvidnosti stanovništva i dalje posvećuje posebnu pažnju na kapitalna ulaganja.Hvala na pažnji.